Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Sa nama je zamjenik ministra unutrašnjih poslova gospodin Evelin Tonković, uvodno. Izvolite zamjeniče. Hvala potpredsjedniče Sabora, poštovani saborski zastupnici i zastupnice. Pred vama je Prijedlog zakona o zaštiti novčarskih institucija novi zakon čijim će stupanjem na snagu prestati važenje Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima koji je donesen 2003. godine tada u nastojanju da se spriječi i smanji broj kaznenih djela u najrizičnijim poslovnim objektima posebice izbjegavanje stradavanja osoba koje obavljaju novčarsko poslovanje. Spomenutim zakonom iz 2003. godine čije su izmjene i dopune donesene 2005. godine uvedene su tada minimalne mjere tjelesne i tehničke zaštite koje su trebale u kratkom vremenu dati određene rezultate. Međutim, općenito su se svele na obvezu uspostave tjelesne zaštite ili ugradnju neprobojnih pregrada za zaštitu u svim vrstama novčarskih institucija. Bez obzira na način poslovanja što je vrlo važno što je za mnoge poslovnice tada predstavljalo organizacijski, pa i financijski problem, a u nekim situacijama i sigurnosni problem obzirom da uvođenjem samo dviju isključivih vrsta zaštite nije bilo moguće sasvim prevenirati kaznena djela. Unatoč navedenom propis je polučio određene rezultate, pa je tako ukupan broj razbojništva u svim kategorijama novčarskih institucija smanjen sa 436 u 2004. godini na 216 u 2013. godini. Međutim, s obzirom na stalni prisutan rizik od počinjenja kaznenih djela u visoko rizičnim gospodarskim objektima kao što su objekti koji u svom poslovanju koriste veće količine gotovog novca i drugih vrijednosti, te je u posljednje tri godine uočen i trend povećanja broja razbojništava u nekim vrstama novčarskih institucija posebno poštanski uredi, poslovne banke, dok se u drugim uočava trend visokog broja razbojništava na godišnjoj razini kladionice, automat klubovi potrebno je kontinuirano podizati razinu sigurnosti u navedenim objektima što prije svega podrazumijeva donošenje novog propisa koji bi omogućio uvođenje novih mjera zaštite i kojim bi se unaprijedila zaštita osoba i imovine novčarskih institucija. Isto tako, utvrđene su kategorije objekata koje posluju gotovim novcem i vrijednostima u kojima je u posljednje tri godine zabilježen veliki broj razbojništava. To su poslovnice za otkup plemenitih kovina, zlatarnice i poslovnice koje obavljaju uplatno isplatne transakcije pri čemu se kumulira velika količina gotovog novca, a koje nisu bile obuhvaćene dosadašnjim propisom. Nadalje, u proteklih 10 godina koliko je predmetni propis na snazi evidentan je i znakoviti tehnološki napredak u razvoju brojnih sustava tehničke zaštite koji ne mogu biti uvedeni u poslovnice novčarskih institucija s obzirom da ih isti ne prepisuje. U prvom redu to se odnosi i na interloking vrata, kase, sefove sa vremenskim odmakom otvaranja, sustava dimnih novčanica, sustave cijevne pošte, protu prepadne sustave putem alarma zadnje novčanice, kontrole pristupa i Također, dosadašnjim propisom nije na odgovarajući način propisani način zaštite pri distribuciji ostalih vrijednosti koje nisu novac, plemenite kovine, vrijedni predmeti, te način distribucije pri prekograničnom transportu. Stoga je analizom postojeće legislative zaključeno da je nužno donijeti novi propis kojim bi se detaljno i pojedinačno regulirala osnovna, a ne više samo minimalna zaštita u objektima novčarskih institucija kao što je to prethodnim zakonom bilo. Uveli novi obveznici primjene mjere zaštite, te dana mogućnost uvođenju novih tehnologija zaštite, a time i povećala razina sigurnosti u navedenim objektima. Osnovni razlozi donošenja novog propisa mogu se stoga sažeti u sljedećem: potvrđivanje osnovne svrhe donošenja to je zaštita prije svega osoba koje obavljaju novčarsko poslovanje, detaljno definiranje pojmova i uvođenje terminologije koja dosada nije bila odgovarajuće objašnjena trezor, sef, diskretna blagajna, neprobojne pregrade i drugo. Propisivanje mjera za svaku vrstu novčarske institucije pojedinačno, i ovo je važno, posebno uvažavajući specifičnosti poslovanja svake od njih. Uvođenje dvaju novih vrsta novčarskih institucija, zlatarnice, srebrenarnice, filigranske radnje, poslovnice za otkup plemenitih kovina i dragocjenosti te pravne osobe i obrti za preradu plemenitih kovina i i pravne osobe i obrti koji obavljaju novčarsko poslovanje putem uplatno-isplatnih transakcija gotovim novcem. Detaljno propisivanje mjera tehničke zaštite, kvaliteta, smještaj video-nadzora, protuprepadnih, protuprovalnih elemenat, način kontrole pristupa, specifikacije prostora u kojem se smještaju kase, sefovi i način zaštite od otvaranja i otuđenja, smještaj manipulativnog novca i drugo. Detaljno propisivanje mjera tjelesne zaštite na način da se osnaži uloga zaštitara, posebice u bankama i drugim poslovnicama koji koriste tjelesnu zaštitu. Uvođenje alternativnih mjera zaštite što će se rješavati u upravnom postupku. Propisivanje izrade sigurnosnog plana i procedura za poboljšanje organizacijskih mjera zaštite u poslovnicama, propisivanje mogućnosti da ministarstvo u slučaju da uspostavljene mjere ne rezultiraju prihvatljivom razinom sigurnosti u upravnom postupku utječe na povećanje ili promjenu vrste zaštite u poslovnicama. Detaljno propisivanje načina zaštite pri distribuciji gotovog novca i vrijednosti te prekograničnog transporta. Propisivanje zaštite osobnih i drugih podataka, vođenje evidencija i izvješćivanje o promjenama i drugo, definiranje nadzora i ostalih ovlasti inspektora, uvođenje razine kaznenih odredbi ovisno o težini prekršaja. Omogućavanje donošenja podzakonskih propisa kojima se regulira normativno područje, način ispitivanja elektrokemijskih sustava zaštite te način certicificiranja pravnih osoba za ispitivanje materijala koji se ugrađuju kao zaštita u novčarskim ustanovama, institucijama. Hvala lijepa. Hvala i vama. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a Nadica Jelaš. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, poštovane kolegice i kolege. rasprave o ovom zakonskom prijedlogu želim naglasiti da je područje privatne zaštite u Hrvatskoj riješeno kvalitetno. Naime, prvi propisi koji su uređivali ovo područje doneseni su još '90-ih godina, da budem sasvim precizna 1996. je donesen Zakon o zaštiti osoba i imovine. Ono što je po meni interesantno je to da je područje privatne zaštite jedno od rijetkih područja koja u postupku ulaska Hrvatske u EU nismo trebali usklađivati s pravnom stečevinom EU iz jednog jednostavnog razloga što europsko zaštitarsko pravo zapravo i ne postoji. Dakle, postoje nacionalna zaštitarska prava država članica EU koja su moram to naglasiti međusobno prilično različita, ali to područje kao cjelina ponavljam još uvijek nije europski usklađeno i riješeno. Dakle, sve zakonske promjene koje su se događale u Hrvatskoj nakon 1996. na području privatne zaštite, a onda dakako i na području zaštite novčarskih institucija kao jednom od segmenata te privatne zaštite nisu bile uvjetovane europskim zahtjevima i direktivama nego isključivo tehnološkim razvojem, gospodarskim prilikama i sigurnosnim stanjem u RH. Važeći Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima koji je donesen još 2003. nakon brojnih brojnih razbojstava i stradavanja djelatnika u poslovnicama novčarskih institucija doprinio je određenom smanjenju ukupnog broja kaznenih djela u kategoriziranim objektima. Od okruglo 400-njak na oko 250 godišnje, zamjenik ministra je vrlo precizno rekao te podatke. Međutim, u pojedinim vrstama novčarskih institucija ne samo da se broj prepada odnosno kaznenih djela dakle da stagnira nego se štoviše čak i povećao. dakle u posljednjih 10-ak godina na tržištu su se pojavili i neki gospodarski subjekti koji dosad nisu bili obveznici primjene zakona kao što su zlatarnice, filigranske radionice, stanice za otkup plemenitih kovina i slično koji su posebno zanimljivi razbojnicima i u kojima su učestala kaznena djela razbojništva. Zbog svega toga bilo je nužno donijeti jedan novi kvalitetniji propis koji će cjelovitije regulirati problematiku zaštite i osoba i imovine u objektima novčarskih institucija ali i kod distribucije novca i vrijednosti te smanjiti broj kaznenih djela razbojništva. S obzirom na množinu mjera koje se novim zakonom propisuju i tako zapravo definiraju optimalne, dakle ne više minimalne mjere zaštite kao što je to bio slučaj u postojećem zakonu, novi propis je promijenio i naziv tako da se sada predlaže eto Zakon o zaštiti novčarskih institucija. Kad govorimo o novčarskim institucijama onda govorimo o institucijama i objektima koji posluju gotovim novcem, vrijednostima i dragocjenostima velikih iznosa. Sreća u nesreći, ako se to tako može reći, dakle kad se dogodi razbojništvo jest u tome što se šteta na imovini koja je u tom slučaju pretrpljena uglavnom može nadoknaditi jer je imovina u pravilu osigurana kod osiguravajućih društava. Međutim, to nije slučaj s građanima, bilo da je riječ o zaposlenicima novčarskih institucija, bilo da je riječ o zaštitarima, bilo da je riječ o klijentima tih institucija a ljudski život je nenadoknadiv. Znamo da već i sam pokušaj razbojništva izaziva teške i dugotrajne psihičke traume i kod djelatnika, i kod građana koji su se zatekli u prostoru izvršenja kaznenog djela. Zato je prva i osnovna vrijednost koja je treba štiti u novčarskim institucijama upravo ljudski život. I to je prvo i osnovno što štiti upravo ovaj zakon o kojem danas govorimo. Dakle, najvažnija promjena koju donosi novi zakon je definiranje i utvrđivanje vrsta novčarskih institucija čime se ukida postojeća kategorizacija novčarskih institucija s tim da se pojedinačno za svaku pojedinu vrstu novčarske institucije taksativno propisuju optimalne i odgovarajuće prostorne, organizacijske, upravne i tehničke mjere zaštite sukladno specifičnostima njihova poslovanja i njima uvjetovanom razinom rizika u poslovanju. U ovaj zakonski prijedlog dodane su nove nove novčarske institucije kojih do sada u zakonu nije bilo, kao što sam već rekla dakle zlatarnice, srebrnarnice, filigranske radnje, poslovnice za otkup plemenitih kovina i pravne osobe i obrti za preradu plemenitih kovina, zatim dodan je Hrvatski novčarski zavod i specijalizirane institucije ili tvrtke koje za banke ili druge klijente ugovorno obavljaju poslove obrade, pohrane, distribucije i uplatno isplatnog poslovanja uz upotrebu gotovog novca i vrijednosti. Evo znamo da unatrag nekoliko godina možemo uplatu, odnosno plaćanje svojih režija obaviti recimo u Konzumu. Jednom riječju novi Zakon o zaštiti novčarskih institucija imat će dvije do tri tisuće novih obveznika. Sve novčarske institucije dužne su donijeti sigurnosni plan zaštite, dakle opći akt kojim se za svaku poslovnicu i svaki eksterni uređaj za uplatu i isplatu i pohranu gotovog novca propisuju prostorno tehničke mjere zaštite, organizacijske mjere zaštite, mjere tehničke zaštite i mjere tjelesne tjelesne zaštite. Propisano je da svaka novčarska institucija mora imati i osobu koja je zadužena za provedbu mjera sigurnosti u svim njezinim poslovnicama, dakle u manjim objektima kao što su mjenjačnice i zlatarnice to će vjerojatno biti sam vlasnik, dok će u većim tvrtkama biti određen menadžer sigurnosti ili drugi specijalist za sigurnost, odnosno to će biti voditelji poslovnica. Zakon omogućava novčarskim institucijama da za svoje poslovnice te za uplatno-isplatne uređaje zatraže od Ministarstva unutarnjih poslova izuzeće od primjene propisanih mjera i uspostavu tzv. alternativnih mjera zaštite. Te alternativne mjere zaštite vrijede tako dugo dok se na tom mjestu ne dogodi neki incident, dakle neko kazneno djelo krađe ili razbojništva u kom slučaju Ministarstvo unutarnjih poslova nalaže donošenje povećanih mjera zaštite. Što se tiče mjera zaštite pri distribuciji novca, valja naglasiti da postojeće mjera nisu znatnije korigirane s obzirom na činjenicu da uspostavom dosadašnjeg načina zaštite novca i vrijednosti u distribuciji od 2007. godine do danas zapravo nisu zabilježeni napadi na vozila pri prijevozu novca što znači da je postojeće zakonsko rješenje prilično kvalitetno. Novim zakonom propisuju se i uvjeti i način prekogranične distribucije gotovog novca i vrijednosti i svih pravnih i fizičkih osoba iz inozemstva koje imaju namjeru transportirati novac stranih komercijalnih banaka i drugih novčarskih institucija u ili kroz Republiku Hrvatsku. Zakon uvodi i minimalne tehničke zahtjeve za konstrukcije, elemente, uređaje i sustave tehničke zaštite. Isto tako zakonskim prijedlogom definirane su i mjere zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka kao i nadzor nad provedbom mjera zaštite. Zakon propisuje i obvezu vođenja i dostavljanja podataka Ministarstvu unutarnjih poslova radi točnog utvrđivanja broja poslovnica novčarskih institucija obzirom da se taj broj stalno stalno mijenja, a Ministarstvo unutarnjih poslova mora uvijek imati ažurne podatke radi uspostave i provedbe odgovarajućeg nadzora nad provedbom mjera zaštite. Na kraju želim reći i to da su novčarske institucije koje posluju s gotovim novcem i vrijednostima dužne osigurati sigurnosne mjere zaštite osoba, novca i vrijednosti sukladno odredbama ovoga zakona u roku od 6 mjeseci od stupanja ovog zakona na snagu. I na kraju, da zaključim, u ovom zakonskom prijedlogu naglasak je zaista na zaštiti osoba a onda i imovine. Usprkos stalnim raspravama pa i donekle negodovanjima na porast troškova zaštite zakon šalje doista jednu nedvosmislenu poruku da se ulaganje u sigurnost nikada ne bi trebalo doživljavati kao trošak. Hvala. Hvala i vama. U ime Kluba nezavisnih zastupnika Grubišić-Kajin nema nikoga, gube pravo na raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista stranke rada Nenad Pleše. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pred nama je zakon na kome se radilo dvije godine, Zakon o zaštiti novčarskih institucija. Koliko je on dobar, po meni je dobar ali o tome bi trebali možda bolje pitati one koji se nalaze obično s one strane zakona koliko je on provediv i koliko će ga oni iskoristiti u nekakve svoje negativne svrhe. Kao što je već i govorila kolegica Jelaš šteta koju se počini na imovini banke ili bilo koje druge novčarske institucije u većini slučajeva se može nadoknaditi, međutim život čovjeka se, to svakako ne može. Stoga su zakonske mjere koje propisuju sigurnost o novčarskim institucijama od presudne važnosti. Ovim zakonom naglasak i dalje ostaje na zaštiti osoba, a usprkos stalnim raspravama o porastu troškova smatramo da ulaganje u sigurnost nikad ne može biti trošak. Broj razbojništva u novčarskim institucijama od 2003. godine pa do danas se smanjuje no i dalje je velik broj koji treba nastaviti smanjivati. Svako razbojništvo ili njegov pokušaj kao i drugi oblici teških kaznenih djela u novčarskim institucijama, uzrokuju teške psihofizičke posljedice po zaposlenike i druge osobe koje se u tom trenutku nalaze u takvim objektima. Postojeći Zakon o minimalnim mjerama zaštite rezultirao je određenim smanjenjem ukupnog broja kaznenih djela u kategoriziranim objektima, međutim u pojedinim vrstama novčarskih institucija zabilježen je kontinuirani broj pa čak i porast broja kaznenih djela. Na tržištu su se pojavili neki gospodarski subjekti u kojima se dnevno bilježi više kaznenih djela posebice razbojništva, a koji do sad nisu bili obveznici primjena zakona, a to smo već čuli da su zlatarnice i stanice za otkup plemenitih kovina i Kako činjenje kaznenih djela razbojništva novčarskim institucijama utječe na sigurnost svih građana i na sigurnost imovine građana i poslovnih subjekta, nužno je donijeti novi, kvalitetniji propis koji će cjelovitije propisivati problematiku zaštite osoba i imovine u objektima novčarskih institucija. Ovim se zakonom propisuju optimalne mjere zaštite koje nastoje smanjiti rizik i povećati zaštitu i razinu sigurnosti pri obavljanju novčarskog poslovanja u objektima novčarskih institucija kao i pri distribuciji novca i vrijednosti te prije svega smanjiti broj kaznenih djela razbojništva. Prema podacima MUP-a, oni se nešto kod mene razlikuju od podataka gospodina Tonkovića, u 2014. godini zabilježeno je 396 razbojništva, 20 u banke, 54 u poštanske urede, 85 u kladionice, 16 u mjenjačnice, poslovnice za otkup plemenitih metala 126, kioske 95. Razbojništva kladionicama i dalje predstavljaju problem, no mnogo manje nego u početku kada su kladionice počele sa svojim radom, ali zabilježen je porast razbojništva u poštama za 15%. Najvažnija je promjena u novom zakonu popisivanje posebnih mjera zaštite za svaku pojedinačnu novčarsku instituciju čime se ukida postojeća kategorizacija tih institucija. U zakon su tako kao novi pravni subjekti obveznici primjena zakonskih mjera ušle i zlatarnice, filigranske radnje, poslovnice za otkup plemenitih kovina, obrti za preradu istih, automat klubovima, Hrvatski novčarski zavod, specijalizirane institucije, tvrtke koje za potrebu i banaka i drugih klijenata ugovorno obavljaju poslove obrade pohrane, distribucije i uplatno-isplatnog poslovanja, znamo da su to objekti Tiska i Konzuma. Što se tiče izdavanja suglasnosti na alternativne mjere zaštite propisuju se uvjeti pod kojima je uopće moguće podnijeti zahtjev za izuzećem od primjene mjere zaštita. Pri tom je obavljena mogućnost izdavanja suglasnosti na mjere zaštite koje se mogu pojaviti kao vrlo korisne i prikladne, a trenutačno nisu propisane zakonom. Podnošenjem zahtjeva MUP-u može se zatražiti izuzeće od primjene neke od propisanih mjera, ispostaviti alternativne mjere zaštite u pojedinačno ili kombinirano sagledanim okolnostima. Iako su u dosadašnjoj praksi MUP-a sve novčarske institucije koje su u svojim poslovnicama instalirale instalirale … vrata, dobila pozitivno mišljenje, izuzeće od uspostave mjere tjelesne zaštite, svjedočili smo iznimno brutalnim prepadima nepoznatim … kaznenih djela u tim novčarskim institucijama. Zakonom se detaljno opisuju mjere mehaničke zaštite, na uplatno-isplatnim mjestima trebaju se koristiti ladice ili kase sa mehaničkim ili elektronskim zaključavanjem, a pojedini obveznici zakona trebaju koristiti i vremenske vremenske … otvaranja što se pokazalo uspješnom mjerom odvraćanja od kriminalnih djela. Prostor trezora mora imati protuprovalna vrata s mehaničkim zaključavanjem ili suključarstvom i kontrolu pristupa, minimalno jednu kameru unutar trezora i jednu koja pokriva ulaz u trezor izvana, a koje moraju imati funkciju identifikacije. Ako je riječ o centralnom trezoru, on se osim navedenim mjerama mora štiti i tjelesnom zaštitom. Zakon nadalje propisuje da za vrijeme pružanja usluga zaštite, zaštita poslovnica mora biti smještena u prostoriji koja mu omogućava pogled najvećeg dijela unutarnjeg i vanjskog perimetra štićenog objekta, a događanja u i izvan poslovnice prati vizualno i korištenjem video-nadzora poslovnice te provjerava stanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava u poslovnici. U prijedlogu zakona navedeni su i zahtjevi u svesti kvalitete video-nadzora. Za kamere koje pokrivaju bitne točke kao su ulaz i izlaz i uplatno-isplatna mjesta i drugo, definirano da moraju imati funkciju identifikacije. U zakonu se za kamere dodatno traži i dnevno-noćni način rada što znači da kamere u uvjetima slabijeg osvjetljenja prelaze na crno-bijeli mod radi veće osjetljivosti. Svrha je svih novo postavljenih zahtjeva izbjeći situacije kakvih je bilo u prošlosti da zbog lošije kvalitete video-nadzora koji je samo zadovoljavao zakonsku formu nije bilo moguće identificirati počinitelja kaznenih djela. Novim zakonom propisuju se i uvjeti i način prekogranične distribucije gotovog novca i vrijednosti svih pravnih i fizičkih osoba u inozemstvo koji imaju namjeru transportirati novac stranih, komercijalnih banaka i drugih novčarskih institucija u ili kroz RH i to uz obaveznu pratnju policije. Postojeće mjere zaštite pri distribuciji novca nisu se znatnije korigirale nije na njih bilo zabilježeno ozbiljnijih napada. Zbog što kvalitetnije zaštite građana i novčarskih institucija te daljnjeg smanjivanja broja kaznenih djela razbojništva potrebno je unapređivati zaštitu i donijeti ovaj zakon. zato će Hrvatski laburisti podržati ovaj zakon u prvom čitanju. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Ivan Šantek. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče ministra, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je novi Prijedlog zakona o zaštiti novčarskih institucija koji prema riječima predlagača zamjenjuje važeći Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novčanim vrijednostima. Iako je primjena važećeg zakona rezultirala određenim smanjenjem ukupnog broja kaznenih djela u uvjetima kategoriziranim ovim zakonom vidimo da u pojedinim vrstama novčarskih institucija i nadalje se bilježi kontinuirano konstantan broj pa i porast kaznenih djela, također određeni gospodarski subjekti od kojih su pojedini se pojavili na tržištu nakon stupanja na snagu Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcima i vrijednostima, u kojima se dnevno bilježi više kaznenih djela … kao što su zlatarnice, otkup plemenitih kovina i drugo do sada nisu bile obveznici primjene zakona pa je ovim prijedlogom zakona bilo potrebno propisati vrste novčarskih institucija i za svaku vrstu odnosno novčarsku instituciju propisati odgovarajuće mjere zaštite te na taj način ujedno povećati, ovo ću posebno naglasiti, osjećaj sigurnosti zaposlenika navedenih novčarskih institucija te građana prije svega korisnika usluga navedenih novčarskih institucija. Tako govori u uvodu predlagač novog zakona. Međutim čitajući ovaj prijedlog zakona stječe se dojam da prijedlog više liči na pravilnik nego na zakon jer je po mom mišljenju previše tehnički detaljan što može biti ograničavajuće s obzirom na brzinu kojom se razvija zaštitarska tehnika. A kada je nešto previše detaljno potkradu se i greške. Tako npr. u članku 8.piše "Kamere koje imaju funkciju identifikacije moraju imati horizontalnu rezoluciju od minimalno 330 pixela po metru". Ne znam što je predlagač htio ali s takvom rezolucijom nije moguća identifikacija jer to bi značilo da se svaka tri milimetra nalazi jedna točkica ili pixel. Koliko ja znam rezolucija se računa po kvaratnom inču ili se propisuje koliko točkica mora biti po horizontali i vertikali inače isto tako se računa u megapixelima odnosno u milijunima pixela. Moram primijetiti da se broj teških kaznenih djela kao što su razbojništva i razbojničke krađe pomiče iz sfere banaka i mjenjačnica na manje zaštićene objekte kao što su zlatarnice i objekti za otkup zlata i sl. koji su obuhvaćeni ovim prijedlogom zakon. A iz izvješća MUP-a za prošlu godinu vidim da je broj prijavljenih kaznenih djela razbojništva na trgovine u porastu. Prema tom izvješću za prošlu godinu zabilježen je statistički pad prijavljenog kriminaliteta prije svega zbog promjene zakonodavstva, ali brine mali stupanj otkrivenosti počinitelja razbojništava i teških krađa. Tako je npr. tijekom 2013.su zabilježena sljedeća kaznena djela prema onom izvješću koje smo upravo danas usvojili. Na pošte od ukupno 54 na mjestu događaja zatečen je 1 počinitelj, nepoznato je bilo 53, razriješeno je 19 ili 35%. Na banke, od ukupnih 20 prijava počinitelj je zatečen 3 puta u 17 slučaja je bio nepoznat, a razriješeno je 14 ili 70%. U mjenjačnice, od 16 razbojništava nepoznati je bio počinitelj u 15, razriješeno je 6 ili 37,7%. Na trgovine, od ukupno 359 počinitelj je zatečen na 6, nepoznat je bio u 353 slučaja, razriješeno je 130 ili 36,2%. Na benzinske crpke, od 70 razbojništava počinitelj je bio zatečen u jednom, razriješeno je 34 ili 48%. Na kioske, od 95 slučajeva počinitelj je bio nepoznat u 94, razriješeno je 22 ili 23,3,%. Na kladionice, od 85 slučajeva počinitelj je bio nepoznat u svih 85, otkriven je u 34 slučaja ili u 40%. Na poslovice za otkup plemenitih metala bilo je 126 razbojništava, nepoznat je bio u 125, otkriven je 58 slučajeva ili 46%. Iz ovog kratkog pregleda vidimo da je kazneno djelo razbojništva bilo prijavljeno 1389 puta, počinitelj je bio zatečen 20 puta, nepoznat je bio 1348 puta, a otkriven je u 598 slučaja ili prosječno 43,1% dakle ovo su podaci još koji obuhvaćaju i otvorene prostore i obiteljske kuće. Čitajući ovaj prijedlog zakona za pozdraviti je što se za svaku novčarsku instituciju propisuje razlika tehničke zaštite za koju kažete da je optimalna i da je bolja od kategorizacije s čim se slažem, ali i dalje ostaje pitanje zaštite sigurnosti života šalterskih službenika i zaštitara. Sjetimo se samo krvave pljačke FIN-e u Đurđevcu kada je razbojnik s vrata pucao u glavu zaštitaru i klijentu dok su se službenici sakrili pod pult. U takvim slučajevima zaštitni prsluci najviših standarda ne pomažu. U članku 18.ovoga prijedloga zakona govori se da zaštitar mora biti smješten na poziciji koja mu omogućuje pregled najvećeg dijela unutarnjeg dijela poslovnice i vanjskog perimetra, ali ne spominje obavezu novčarskih institucija da zaštitaru osiguraju siguran prostor. Zaštitarske tvrtke govore da je analizom dosadašnjih razbojničkih napada na novčarske institucije utvrđeno da se najveći broj teško stradalih zaštitara bio u prostorijama koje su štitili te da banke štede na uređenju prostora za zaštitare tako da je dobro da se ovim prijedlogom zakona u članku 17.preciznije određuje da zaštitari koji obavljaju poslove tjelesne zaštite pri distribuciji gotovog novca i vrijednosti prijevoznom ili prijenosnom moraju navedene poslove osim propisima koji uređuju djelatnost privatne zaštite posebice uputom kojom sastavlja zaštitarska tvrtka, a koja sadrži mjere i radnje potrebne za obavljanje navedenih poslova utvrđene posebnim propisom koje određuje područje obavljanja obavljati sukladno sigurnosnim procedurama novčarske institucije. To je u svakom slučaju ono što su i tražile zaštitarske tvrtke. Ono, osvrnuo bih se na ovaj kazneni dio ovoga prijedloga zakona, u kaznenom dijelu ovoga prijedloga tako npr. stoji da kazna u članku 44. stavak 3. koja govori o kazni zaštitara koji pored ostalog nije koncentriran na posao. Moram se zapitati na koji način se utvrđuje razina koncentracije na posao da bi nešto bilo prihvatljivo ili kažnjivo. Dakle na koji način će netko utvrditi da li je zaštitar dovoljno koncentriran jer je kazna između 1000 i 5000 kuna za zaštitara. Na kraju ovim Prijedlogom zakona o zaštiti novčarskih institucija zahvatilo se u jednu složenu problematiku sigurnosti sudionika platnog prometa gotovim novcem a njegovom prihvaćanjem neće se u zadovoljavajućoj mjeri riješiti njihova sigurnost naročito dok se ne suzbiju organizirane banke razbojnika ili ovisnika koji su sve češći pljačkaši. Ali ipak nekako ne mogu se oteti dojmu da se ovim prijedlogom zakona dalo težište na zaštitu imovine i povećanje …/Govornik se ne razumije./… djelatnosti MUP-a a manje na zaštitu a manje na zaštitu sigurnosti šalterskog osoblja. To je moj dojam i ne bih se složio sa nekim kolegama i kolegicama koje govore da se na ovaj način povećava razina upravo tih koji su najizloženiji sa to su zaštitari u poslovnicama i šaltersko osoblje. Hvala. Hvala i vama. Imamo jednu repliku Dražen Đurović. Izvolite. o nekim i tu bih se zapravo složio s vama da možda zaista neke tehničke specifikacije, kalibre, norme vremenske normative i slično bilo bi jednostavnije da se zapravo nisu stavljeni u zakon već da su ostavljeni da ih Ministarstvo unutarnjih poslova kasnije rješava podzakonskim aktima ili pravilnicima s obzirom da se oni povremeno i mijenjanju. Dakle radi se o stvarima o stvarima koje se kasnije mijenjaju pa ako se ne unesu u zakon već se ostavi Ministarstvu unutarnjih poslova da ih može podzakonskim aktima mijenjati onda zapravo i bez mijenjanja zakona se one kasnije mogu dotjerivati s obzirom da se često i razni standardi, norme, zapravo u ovim stvarima kao i u drugima koje su tehničke prirode jednostavno same po sebi mijenjaju. Bilo bi možda i lakše i jednostavnije Ministarstvu unutarnjih poslova da si je ostavilo više prostora da to jednostavno kako vrijeme kroz godinu, dvije, tri donese neke nove norme, neke nove standarde da jednostavno oni mogu to pravilnicima donositi i mijenjati. A ovako ugrađeno, ugrađeno strogo u jedan zakon će se zapravo moći mijenjati samo ponovno kroz izmjene i dopune zakona. imamo razne, u raznim drugim područjima smo te teme i tehničke zapravo naravi ostavljali ministarstvima da ih mijenjaju i normiraju kroz podzakonske akte. Hvala. Odgovor, kolega Šantek. IzvolIte **Šantek, Ivan (HDZ)** Pa poštovani kolega kao što sam rekao, upravo kroz sve ove članke koji govore o ovoj tehničkoj razini zaštite se daje težište upravo na alarme i na video I onda se u članku koji propisuje kakva ta videotehnika mora biti dogodi nekakva kardinalna greška gdje se kaže da kamere koje imaju funkciju identifikacije moraju imati horizontalnu rezoluciju od minimalno 330 piksela po metru. Razumijete, mislim dogoditi će se različita tumačenja ovoga članka zakona jer svaka kamera koja postoji danas zadovoljava uvjet da ima 330 piksela po metru. Međutim, ja smatram da ako je već zakonodavac htio to tako tehnički se jasno izraziti da bi možda bilo bolje da su dali kakav format koji žele, da li je to možda MP4 ili nekakav drugi format da bi upravo bilo kompatibilno sa njihovim uređajima. Dakle ako se dogodi nekakav neželjeni događaj da policija ne mora to pretvarati u nekakav svoj format da može pročitati nego jednostavno da ubaci taj medij i da vidi šta se dogodilo i na taj način skrati vrijeme između neželjenog događaja i intervencije policije. Evo to je i moja primjedba a slažem se upravo s vama. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. U ime kluba HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine zamjeniče ministra. Početi ću od kraja ovog zakonskog prijedloga koji zapravo jednostavno bi se moglo reći pomiče jedan stupanj zaštite više nego što je bilo prije. Dakle prije je bio Zakon o minimalnoj zaštiti novčarskih institucija, sada imamo Zakon o osnovnoj zaštiti novčarskih institucija. To je još jedan stupanj. Dakle nije ono što kažu vrhunsko ali je osnovna zaštita. Na kraju ovoga zakonskoga prijedloga na str. 40 da ovaj Zakon stupa na snagu 8.-og dana od dana objave u Narodnim novinama. predzadnjem članku, članku 46. piše u stavku 4. da novčarske institucije koje posluju sa gotovim novcem i vrijednostima da su dužne osigurati ove osnovne sigurnosne mjere zaštite osoba, novca i vrijednosti sukladno odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu. Dakle rok za prilagodbu, rok za prilagodbu ovom novom zakonskom prijedlogu je 6 mjeseci da se te novčarske institucije prirede i postupe prema novom zakonskom prijedlogu. Nadalje kroz tih istih 6 mjeseci u stavku prije piše da će ministar u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja elektrokemijskih sustava zaštite i da će također u roku od godinu dana od stupanja na snagu donijeti pravilnik o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne, odnosno fizičke osobe koje izdaju certifikate i postupcima ovlašćivanja certifikacijskih pravnih odnosno fizičkih osoba za norme navedene u propisu iz stavka 1. ovog članka itd.. Dakle imamo rok od 6 mjeseci za sve novčarske institucije i svi oni koji su ovim zakonom obuhvaćeni a široko se išlo ovaj imaju mogućnost od 6 mjeseci prilagodbe i aplikacije odnosno primjene tehničkih normi ovoga zakona. Ja neću ponavljati da je u Republici Hrvatskoj opći dojam da su učestala razbojništva, provale, krađe itd. upravo u ovim objektima objektima o kojima je ovdje bilo riječ i o kojima zakon potpuno jasno govori i izrijekom nabraja svaku od tih institucija, svaku od tih oblika oblika poslovanja s novcem, vrijednostima itd., počevši od HNB-a, Hrvatskog novčarskog, FINA-e, stambenih štedionica, banaka, poštanskih ureda, poslovnice Hrvatske lutrije, mjenjačnice i mjenjačka mjesta, kladionica, moram reći kladionica, zlatarnica, srebrnarnica jer su one nikle kao gljive poslije kiše. Ima ih veliki broj i kada uzmemo ovaj novi zakon onda će biti velika povika evo nama novih da ne kažem parafiskalnih nameta jer u svakom slučaju opremanje sa sigurnosnim napravama i svim onim što propisuje ovaj zakon iziskuje određena ulaganja, iako meni nije možda previše toliko ni žao s obzirom na njihovu dobit koju imaju i koju uglavnom iznose iz Hrvatske, a kad govorimo o otkupu zlata i srebra to su tone i tone zlata koje odlaze u inozemstvo nakon otkupa od hrvatskih građana. za sve njih je ovaj zakon važeći i propisan i dobro je da je tako. No ono što je zanimljivo u ovom zakonskom prijedlogu su prekršajne prijedlogu su prekršajne odredbe. Dakle novčanom kaznom u iznosu od 50 do 500 tisuća kuna imamo 60 kategorija, dakle 60 subjekata mogu biti i 60 primjera zahvaćeni ovom kaznom. Nadalje, drugom novčanom kaznom dakle iz članka 37. stavak 1. ovog zakona kaznit će se u iznosu od 5 do 20 tisuća kuna fizička osoba državljanin, strani državljanin zatečena u obavljanju poslova privatne zaštite, štićenjem novca u vrijednosti protivno odredbama ovog zakona. Tu imamo imamo 6 stavaka. Onda u članku 43. opet novčana kazna od 5 do 100 tisuća kuna, imamo 24 stavka i onda opet još na kraju imamo 17 i 5 u članku 44. ukupno 66 stavaka u svezi prekršaja pravnih i fizičkih osoba za nepoštivanje ovoga zakona. Dakle zaista jedna jedna impozantna galerija ili pak popis novčanih kani za prekršaje po ovome zakonu. Klub HDSSB-a u svakom slučaju s obzirom na pomak sa minimalnog na osnovu zaštitu, tako je bar rekao zamjenik ministra, će biti za ovaj zakonski prijedlog, a i zbog toga što se u posljednje vrijeme evo u 2013. godini 400 razbojništava u raznim institucijama, od pošti, FINA-e, zlatarnica, kladionica, draguljarnica, nema gdje sve nije bilo provala i da je očito porast takvih kaznenih djela, takvih razbojništava u Republici Hrvatskoj i da je zapravo iz toga razloga čini mi se i proizišao ovaj jedan kvalitativni pomak zaštite. Jer se vidi, jer je očito da je porast broja kriminalnih kaznenih djela razbojništava ili teških razbojništava sa ljudima koji su i poginuli, zaštitari ranjeni itd. i da je bila potreba da i Hrvatska Vlada i ministarstvo upravo propiše jedan novi zakon gdje će, jasno da mi ne možemo isključiti svako razbojništvo niti se može spriječiti, ali da bi se povećao i broj riješenih kaznenih djela razbojništava dakle ovim novim tehničkim mjerama koje su ovdje propisane, ja neću nabrajati, kolege su sve objasnili a i vi gospodine zamjeniče, da bismo povećali broj otkrivenih, razriješenih slučajeva razbojništava. Zbog toga kažem da je HDSSB suglasan s ovim. Iako ovaj zakon ne nosi oznaku E čini mi se da se sve više približavamo standardima, mogli smo možda iz njemačkog zakona ili nekog drugog prepisati njihove mjere sigurnosti i mjere zaštite. Ali evo i ovo je jedan pomak ako je to hrvatski izum, a je očito jer ne nosi oznaku E, onda smo s time suglasni. I još pokoja primjedba, ako je ima, da samo prolistam malo jer je teško ovo povezati. E sad ovako, u članku 19. piše da novčarske institucije mogu za svoje poslovnice, kao i za uređaje za uplatu i isplatu, dakle ima jedan mađarski naziv za bankomate ali neću ga sad reći jer je malo prost, i pohranu gotovog novca i vrijednosti podnošenjem zahtjeva ministarstvu zatražiti izuzeće od primjene nekih od mjera propisanih u članku 7. ovoga zakona i uspostavu alternativnih mjera zaštite, pri čemu će Ministarstvo uzimati u obzir zasebne ili kombinirane uvjete u stavku 2. ovog članka. Dakle radi se o jednom olakšavajućem momentu za ove subjekte koji posluju novcem, u slučaju da npr. je banka ili poslovnica banke do policijske postaje pa je razumljivo možda da se može donekle olakšati, iako ima tako drskih razbojnika koji i tako ustvari ja sam vidio ali ne u našoj državi nego u Barceloni preko puta središnje policijske postaje je mom kolegi, njegovoj ženi jedan otrgnuo narukvicu sa ruke, pet metara pred ulazom u policijsku, centralnu policijsku postaju Magistrat kako tamo zovu u Španjolskoj. Otkinuo joj, otišao sa motorom odjurio. zahtjev se može podnijeti za ovo olakšavanje sigurnosnih ovih mjera, zaštitnih mjera ako se poslovnice nalaze u sklopu graničnih i carinskih prijelaza gdje je policija svakodnevno, svaku sekundu nazočna, prisutna, te zračnim, riječnim i pomorskim lukama. Ukoliko u tim objektima i prostorima postoji neprekidna, dakle 24 satna zaštita policije ili prisutnost policije i zaštitara. I onda objašnjava se dalje u kojim sve situacijama se može, dakle kojim se može tražiti izuzeće od cjelokupno propisane zaštite takvih objekata što je razumljivo. Samo se bojim da ne bi bilo previše takvih zahtjeva za izuzeće, pa ćemo onda se pravit ovim, onim, evo to je tako. Koja je to mjera blizine policijske postaje i koliko je daleko od carinskog prijelaza Dakle, možda nije definirano precizno, ali se može pojaviti takva, toliko zahtjeva za izuzeće da zapravo možda zakon postane u neku ruku ne baš bespredmetan ali će biti okrnjen u primjeni zakonskih mjera. Ne bih s obzirom da je petak produljio, uglavnom ono što sam mislio to sam i rekao. E još samo jednu riječ ili jednu rečenicu, a to je mjera zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka. Ono što ste spominjali u početku ovog zakonskog prijedloga to je taj skiming. To je najzanimljivije trenutno čini mi se, dakle to je ilegalno kopiranje magnetskih zapisa i zaštite s kreditnih kartica na bankomatima i drugim uređajima i to se u Hrvatskoj sve više događa da da se dozna PIN itd. i da se onda putem toga događaju ne znam jesu to razbojništva ili šta su, kako bi sad čovjek rekao peglanje kartice kako to kažu. To je također u učestaloj pojavi. Nema statističkih podataka o tome, nisam ih našao. Ali znam da ima ljudi koji se žale da im se to dogodilo. Znam i osobno ljude kojima se to dogodilo pa čak i da određene, da su njihove kartice došle na peglanje u drugim državama u Italiji i ne znam ni ja gdje. Kako je izvršen skiming to ja ne znam, možda policija zna. Ali u svakom slučaju ukoliko osobni podaci koji postoje u bankama na primjer o svakome od nas i OIB i JMBG i svi drugi moraju biti dobro zaštićeni i dobro je da u stavku 7. piše, novčarske institucije iz članka 5. dužne su odrediti jednu ili više osoba koje će imati pravo uvida u osobne i druge, dakle da policija točno zna tko imenom i prezimenom tko su te osobe koje poznaju osobne podatke. Drugi ne smiju poznavati osobne podatke. Time se barem u ovom rekao bih službenom dijelu zapriječilo ili barem da se zna tko je odgovorna osoba, a ne da poslije ono kako je došlo do toga ne zna se, nitko živ ne zna. Dakle, sve u svemu nikakav zakon to nije represivan. Ovim zakonom se pokušava ostvariti veća zaštita i također veći postotak otkrivenih, razotkrivenih djela razbojništva u Republici Hrvatskoj što naravno

onih lijepih vremena kad smo ulazili u sve javne ustanove i u njima nije bilo nikakvih zaštitara. I u tim vremenima kao i danas razina sigurnosti u Republici8 Hrvatskoj nije bila ni bitno bolja ni bitno gora. U međuvremenu smo dobili desetke tisuća zaštitara, očekujemo ih u godinama koje dolaze da ćemo imati zaštitare i u školama i u dječjim vrtićima i štitit ćemo se kao da postoji nekakva velika unutarnja ugroza. Ja moram podijeliti s obzirom da su i svi izlagali na malo drukčiji način svoju nelagodu kad ulazimo u banku koja ima ono dvostruko staklo. Izbjegavam banku, ući u banku koja ima dvostruko staklo, kad vi uđete pa se ono iza vas zatvori, pa …/Govornik se ne razumije./… pa se sljedeće otvori. Osjećam se, ne osjećam se sigurnije, nego se osjećam lošije u tom prostoru. I mislim da na neki način i kroz medije zapravo koji to forsiraju stvaramo lagano jednu kolektivnu paranoju oko neke nesigurnosti koje zapravo nema i nema potrebe zapravo da si namećemo kompleks kako je Hrvatska neka nesigurna država s nekakvim visokim stopama kriminaliteta, sa velikim brojem razbojstava kad zaista ni jedan ni statistički pokazatelj ne pokazuju da je tome tako. Imam zapravo blagi dojam da lagano i postupno, a na neki način i uz potporu naravno privatnog sektora koji u tome svemu profitira zapravo stvaramo jednu nepotrebnu atmosferu kolektivne paranoje i da nekad zapravo pretjerujemo općenito sa pristupom, pa i u ovakvim temama. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, izvolite kolega Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo kolega Đuroviću. Dobro vaša su razmišljanja, idu u tom smislu. Ja se nadam da kad uđete u dvostruko staklo da ono ne udarite jer ga ne očekujete, da ne udarite glavom ili nosom. Ali kada govorimo o tome da je u Hrvatskoj državi zapravo prije sam govorio, a otprilike nekako sukladno i vašim razmišljanjima da je zapravo na djelu big brother, da smo mi svi. Pa pogledajte bilo koje da kažem, kako se kaže hrvatski stubište ili lift imate kameru. Evo ja stanujem, svaki kat ima kameru. U gradu gospodin Bandić, gradonačelnik rekao cijeli Zagreb će biti pod videokamerama. On se s time diči. Točno je da treba razmišljati o tome da neke tvrtke možda i podstiću takvu, takvu neću reći histeriju ili paranoju pa da time zapravo u nabavci takve opreme koja je propisana zakonom možda imaju i svoj profit, svoju dobit. Ali mislim da s obzirom na broj razbojstava, a poglavito u pograničnim dijelovima. Evo Slavonski Brod opljačkao zlatarnu ili pak ili ovu mjenjačnicu i nikada se neće pronaći. Jer je otišao u Bosnu čovjek, preko mosta fino sa putovnicom otišao, nema ga više, gotovo. On je građanin BiH i mi tu nemamo jurisdikcije jer nemamo ni tragova da bi to bio netko. Ali se po svemu sudeći može može posumnjati da su to upravo ljudi iz ne kažem sa za cijelu BiH ali neki pojedinci koji su došli preko mosta, uzeli lovu ili zlato i otišli natrag. I što ćeš mu? Ništa jel'. Prema tome, ja nisam za nekakav teror big brothera i kamera ali za veću sigurnost da. Pitajte majku, brata ovoga ubijenog zaštitara li oni tako razmišljaju, mislim kao što ste vi rekli jel? Ili ranjenoga jel' koji je ostao u kolicima tu sa Dugava u Zagrebu. **Batinić, Milorad (HNS)** Vrijeme. Hvala kolega Grubišiću. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Zdravko Ronko, izvolite.

Evo slušajući na kraju ovo interesantno izlaganje i kolege Grubišića i kolege Đurovića možda smo ako ništa drugo kao što je onaj utvrdio zašto je pad proizvodnje tako smo mi izgleda iz ovog izlaganja utvrdili zašto saborski zastupnici ne dolaze na posao tako redovito i tako često jer koliko vidim imamo tamo isto dvostruka stakla, a mnogi izgleda imaju averziju kao što je rekao kolega Đurović od dvostrukih stakala možda i to razlog. Neka stručne službe o tome razmisle. Ne mislim da se na kolegu Đurovića to odnosi, on je često u sabornici. Što se tiče ovog zakona dakako da ga treba pozdraviti jer je prošlo puno, puno vremena od 2003. godine kada mijenjamo taj zakon i kada podižemo razinu sigurnosti ili veću razinu zaštite. Dakako mnogo se toga promijenilo iz nekoliko razloga u koje ja sada ne bih ulazio ali dakako da su i tehničke pogodnosti postale bolje ali su i domišljatiji oni koji ih žele zaobići. Dakle, pozdravljam u svakom slučaju donošenje ovog Zakona o zaštiti novčarskih institucija jer time štitimo u prvom redu osobe, štitimo imovinu, a mislim da je potrebno nešto reći možda na kraju iz ove interakcije koja je i nešto o konkurentnosti. Dakle, točno je da zaštita osoba iziskuje našu najveću pažnju, a to drugim riječima znači i djelatnike i one tekliče koji donose i odnose onaj gotovi novac kada je u pitanju ovaj platni promet ili poslovanje s gotovim novcem, a isto tako i one klijente pa i građane koji se tu zateknu u slučaju nekakvih neugodnih, nezgodnih ili kriminalnih radnji. Isto je i sa imovinom. Međutim, iz ovoga ili barem iz dosadašnje prakse mi imamo situaciju da su neki u neravnopravnom položaju. Ja mislim da štićenje osobe koja radi ili vrši platni promet mora biti zaštita za svaku osobu jednaka. Ja ću vam reći primjer na koji svaki dan nailazimo. Da li je manje vrijedan zaposlenik u ovom kiosku u kojem ja plaćam svoje režije ili onaj koji je zaštićen kao sjeverni medvjed u banci iza kako reče kolega i neprobojnih stakala itd., Smatram da osobe upravo u tim isturenim i potpuno nezaštićenim kioscima, barem ja nisam vidio apsolutno nikakvu zaštitu i nikakav nadzor, da li mi to možemo dozvoliti, da li to društvo smije se tako postaviti i njih de facto diskriminirati ili staviti po strani? Po meni u ovom zakonu treba biti jasnije to naznačeno, ne nekakve druge, onakve, ovakve nego i oni koji rade u kioscima, koji se bave poslovnim prometom u trgovinama, još malo pa ćemo ih imati u ugostiteljskim radnjama, pečenjarnicama itd. I mislim da bi tu trebalo nešto poduzeti. Istovremeno ne samo da su oni u neravnopravnom položaju kao zaposlenici nego i imovina ta je u neravnopravnom položaju u odnosu na samu zaštitu, u odnosu na imovinu koja se nalazi ajde u nekim drugim novčarskim institucijama. Isto tako postavlja se i pitanje konkurentnosti. Da li oni koji ne moraju nikakvu zaštitu imati i oni koji imaju tako uposlene nezaštićene zaposlenike, djelatnike, radnike kako god hoćete, od onih prodavača pa do tekliča da li mi njima ovakvim odnosom omogućujemo da oni sebi osiguravaju veću dobit, veću dividendu itd., a oni drugi su u neravnopravnom onda položaju? Dakle tu je i pitanje konkurentnosti. Svaka novčarska institucija po meni morala bi imati jednake uvjete kada je u pitanju poslovanje jer svi su oni na tržištu. Danas je jedan kiosk, djelatnik na kiosku je nezaštićen, a dobit je daleko veća jer nije morao vlasnik ulagati u onu zaštitu u koju mora ulagati hajde recimo da kažem evo FINA da budem možda jednostavniji i plastičniji. Prema tome, mislim da u ovom zakonu treba jasnije naznačiti što, kako, kako, kada i koja razina zaštite, odnosno gdje se na kraju krajeva može platni promet i odvijati. Evo, netko je rekao petak je, hvala lijepo. Hvala lijepa. U ime predlagatelja završno zamjenik ministra, gospodin Evelin Tonković. Izvolite zamjeniče. **Tonković, Evelin** Hvala potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnice i zastupnici. Na kraju drago mi je da smo se svi složili da moramo podići razinu sigurnosti novčarskih ustanova i da vidim da smo tu na neki način svi na toj istoj platformi. Bitni su ljudski životi, bitna je ne imovina koliko ljudski životi i životi onih građana, naših koji su korisnici tih institucija, zamislimo onog čovjeka koji uđe u tu instituciju ni kriv ni dužan bude zarobljen i doživi taj stres ili traumu. Kad vidi da se nekakav razbojnički napad ili nešto, ili jedno razbojništvo odvija njegu, i da je ugrožen njegov život ovaj naš jedan jedini neponovljivi život, i zato tu ne bi trebali svi zajedno da imamo nikakve milost prema nekakvim standardima, profitima, željama da neko to ublaži. Cilj je da svi mi možemo ovaj jedan jedini život profunkcionirati na način kako je to primjereno jednom ljudskom biću. Vama zahvaljujemo na svemu, na svim primjedbama, na svim mišljenjima, ovo je naš zajednički projekt, ovo je naš zajednički zakon, nije to naše ni vaše, to je naše zajedničko. I sa dužnom pažnjom ćemo sve ono što ste iznijeli razmotriti. Hvala vam lijepa. Hvala i vama zamjeniče ministra. Ovime zaključujem raspravu, glasovat ćemo naknadno. Kolegice i kolege za danas ćemo završiti sa radom. Ja vas podsjećam na srijedu na svečanu sjednicu u 16,00 sati. U četvrtak nastavljamo sa raspravom, strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije. Želim vam ugodan vikend.